prijedlogu Zakona o izmjenama Zakona o porezu na dodanu vrijednost koji vam predlažem Predlagateljica zastupnica Sunčana Glavak Prijedlog akta ste primili. Vlada Republike Hrvatske je dostavila mišljenje. Kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun i Odbor za informiranje, informatizaciju i medije. Izvješća ste primili na sjednici, a prijedlog zakona obrazložit će predlagateljica kolegica Sunčana Glavak. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice, kolegice i kolege. Podsjetit ću vas kada smo mijenjali Zakon o porezu na dodanu vrijednost, tada smo u diskriminatorni položaj doveli i neke tiskane medije u RH. O tome O tome se radi u prijedlogu Zakona o izmjenama Zakona o porezu na dodanu vrijednost koji vam predlažem i molim vas da se pozitivno izjasnite o ovim promjenama. Prikaz aktualnog gospodarskog stanja u regionalnim, opće informativnim tiskovinama govori da se one nalaze u veoma teškoj situaciji čime bi se ovim poreznim izjednačavanjem sa dnevnim opće informativnim tiskovinama svakako pomoglo u ovoj situaciji posebno vodeći računa da njihove redakcije zapošljavaju više od 500 ljudi, te da im preko 40% prihoda odlazi na plaće zaposlenih. Osnovna pitanja koja bi se uredila zakonom jest usklađivanje našeg Poreznog zakona sa važećim zakonima o medijima na način da se postojeća odredba proširi i na ostale sve opće informativne tiskane novine novinskog nakladnika koji koji ima statut medija, a koji izlaze dnevno ili periodično na primjer tjedno ili dvotjedno, otisnute su na papiru osim onih koje su u cijelosti ili većim dijelom oglasnog karaktera ili služe oglašavanju. Osim ove diskriminatorne odluke kojom su izostavljeni ovi nakladnici imate još jednu situaciju ukoliko kod kolportera kupujete jedna dnevni list imate ga u desnoj ruci, a u lijevoj ruci primjerice list Međimurja ili međimurske novine, kolporter vam za Međimurje ili međimurske novine mora izdati fiskalni račun, a za dnevnu novinu vam ne treba. Ujednačavanje stope PDV-a, opće informativnog tiska, ali i književnih i umjetničkih časopisa koje ovdje predlažem s posebno sniženom stopom od 5% koja se primjenjuje na dnevne novine prema dostupnim izračunima otprilike iznosio bi milijun 100 tisuća kuna za opće informativne regionalne tjednike i dvotjednike, nešto više od 790 tisuća kuna za sav opće informativni tisak izuzev dnevnih novina i 290 tisuća kuna za književne i umjetničke časopise. Predloženom izmjenom prihodi državnog proračuna smanjili bi se u trenutku kada je, kada su ove izmjene pisane tada bi to iznosilo oko milijun 900 tisuća kuna. Međutim, bojim se da od ovog trenutka taj iznos bi se smanjio jer do ovog trenutka na žalost neki su se mediji i ugasili. Međutim, zauzvrat bi se predloženom izmjenom ostvarila velika pomoć nakladnicima u krizi, a jednako tako došla bi do izjednačavanja položaja na tržištu sukladno načelima tržišnog natjecanja koje je na žalost izostalo. da lokalni mediji ili lokalne medije konzumira više od 70% građana ili njih 75%, da se o lokalnim temama građani informiraju preko svojih lokalnih medija. U nacionalnim medijima lokalne teme vrlo rijetko kada možete pronaći i vjerujem da se svi s time slažete. Da je ovakva odluka diskriminatorna upozorio je i Ustavni sud još 2013. godine koji je u svom mišljenju između ostalog rekao da je iznimno važno poticati i osigurati pluralizam medija na tržištu, o čemu mi svi govorimo, a ovim izmjenama nažalost tome nismo i svjedočili. U tom svjetlu podsjećaju i na pozitivne obveze država, ne samo naše, kada je riječ o javnim medijima, a posebice o opće informativnim dnevnim i periodičkim novinama. Između ostalog kažu u svom obrazloženju da to nikako ne znači da država smije pomagati medijima na arbitraran način. Ona to može učiniti samo temeljem dostatno precizne pravne norme i strogo vodeći računa da pritom ne povrijedi opća pravna načela jednakog tretmana i fiskalne neutralnosti. Dakle, vidimo da u ovom slučaju nije bilo tako. Hrvatski zakonodavac je odlučio da se snižena stopa poreza od 13% odnosi na sva tiskana izdanja, osim komercijalnih oni imaju 25%, a da se najmanja stopa od 5% odnosi samo na dnevnike opće i informativne naravi. Stoga smatramo legitimnim i moralnim, a i u skladu sa zakonom da svi imaju jednak tretman. Osnovana je u međuvremenu i grupacija regionalnih opće informativnih tjednih ili dvotjednih tiskanih novina u okviru HGK i oni su dali vrlo precizne podatke o svom djelovanju. U RH prema posljednjim dostupnim podacima HGK-a izlazi 36 tiskovina regionalnog značaja u 23 grada, 4 dvotjedne tiskovine, 2 koje se dijele besplatno ali su u ovoj najvišoj stopi poreza i 3 tiskovine koje se bave nacionalnim manjinama. Nema županije u kojoj nema ovakvih novina, nema županije u kojoj nema kolega novinara koji žele opstati na tržištu i kojima bi na ovakav način olakšali rad. Svakodnevno se na tržištu susreću nakladnici sa svim onim gospodarskim problemima koje imaju i ostali. I njih moramo sagledati u kontekstu gospodarstva. Vjerujem da to razumijete. Nakladnik, svaki nakladnik ima svoju poduzetničku priču. Ako se mi zalažemo u Hrvatskoj da nam je poduzetništvo nešto što je važno onda to ne smije biti samo deklarativno, onda trebamo to i činiti i upravo na ovakav način. analize koje su napravljene, dakle radi se o poduzećima koja stalno zapošljavaju 301 osobu, od toga gotovo 200 novinara, a 200 i nešto vanjskih suradnika, ukupno novinara redakcijskih i vanjskih oko 400, a sve zajedno govorimo oko 513 osoba. Redakcije imaju u prosjeku 8 stalno zaposlenih, 6 novinara vanjskih suradnika, a ukupno je bilo uplaćeno PDV-u u 2013. godini od svih ovih nakladnika milijun Ako bi se smanjila stopa na 5% u proračun bi bilo uplaćeno oko 716 tisuća kuna. Dakle, što znači nešto više od milijun kuna manje. Struktura troškova vrlo je jasna, imaju tri velika troška, to su PDV naravno distribucija i tisak koji čine gotovo 35% njihovih troškova. Ako pogledamo strukturu prihoda nakladnika vidimo da im prosječni prihodi od prodaje iznose oko 33%, od oglašavanja oko 50% s rapidnim padom, a od lokalnih zajednica dobivaju nešto manje od 8%. S tim da moram naglasiti da u trenutku dostupnih podataka njih 15 od 36 dobivalo je potpore lokalnih zajednica. Ako sagledamo u cjelini, dakle broj zaposlenih ljudi koji rade usputne poslove, okolne poslove, distribuciju, prodaju govorimo oko 700 do 750 ljudi. I njima bismo na ovakav način pomogli. Kolegice i kolege Vlada Republike Hrvatske odbijajući ovakav prijedlog u svom mišljenju rekla je da se da se trenutno ne može podržati nijedan zakonski ili podzakonski akt čija bi provedba dovela do smanjenja prihoda Državnog proračuna RH jer je kako piše početkom 2014. godine RH ušla u postupak prekomjernog proračunskog manjka. Dakle, nakladnici znaju i za ovo mišljenje Vlade i jednostavno kažu ako će milijun i 900 tisuća kuna spasiti našu državu onda neka bude tako. A jednako tako ako će preko milijun kuna spasiti isto tako našu državu, neki dan puno smo govorili o djeci kojoj su potrebna ta sredstva, onda je to tako. Ali ja smatram da ako možemo ogromna sredstva davati za najam nekih prostora koji nisu bili potrebni jer se i tada RH nalazila u dubokoj gospodarskoj krizi i u velikim financijskim problemima da sigurno ukoliko postoji politička volja i razumijevanje za ovaj vid poduzetništva ili gospodarstva da ćete tada podržati ovaj moj prijedlog. Hvala vam lijepa. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Ali prije toga imamo repliku, kolega Boro Grubišić. Kolegice Glavak kada nas premijer na aktualnom prijepodnevu uvjerava da mi iz oporbe i vi iz oporbe ništa ne radimo i ništa ne predlažemo a imali smo primjera puno gdje se zapravo to potpuno demantira, ta njegova izjava. Dakle evo i ovaj vaš zakonski prijedlog je jedan od takvih primjera gdje oporba predlaže nešto. Mi smo predlagali Zakon o legalizaciji poljoprivrednih objekata za 1 kunu jer su poljoprivredni objekti proizvođački objekti. To nisu vikend kuće, netko volio reći nego to su dakle proizvodni pogoni naših seljaka. Nije prihvaćeno jel'. Eto i to nije prihvaćeno. I predložit ćemo i mi uskoro u Sabor smanjenje PDV-a na hranu. Čime bi pomogli dakle i seljacima, pomogli bi našem turizmu da dobije jeftiniju hranu i pomogli bi pokretanju proizvodnje hrane. Dakle jedan vrlo koristan. Uvjeren sam da neće biti prihvaćen kao ni ovaj vaš zakonski prijedlog, ali bez obzira na to mi ćemo ga uskoro staviti ovdje na klupe. Predlagali smo i to da govorimo i ovdje glasamo o zakonu kojim bi se zapriječile ovrhe i deložacije jedinih stambenih objekata koje netko ima. Dakle time bi i one Raiffeisen štedionice riješili. Nažalost to je na 65 mjestu ovoga dnevnoga reda. tome kada tako netko govori kao što vrlo često imamo, niste konstruktivni, ne predlažete, samo pljujete po nama to nije istina. Dakle, ovakve zakone u kojima je svega milijun kuna u igri smanjenja PDV-a, dakle koristi za državu je zaista jadno a trošimo bespotrebno za master plan bolnica 200 tisuća eura, za outsorcing konzultante, za konzultante u Ministarstvu turizma silni novci se bacaju i troše a po naputku i nalazima Državne revizije. Sad ste replicirali predsjedniku Vlade, a mora vam odgovoriti kolegica Sunčana Glavak. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Neću se osvrtati na ovo što je pitao kolega Grubišić premijera, on će vjerojatno sa zadovoljstvom to odgovoriti kolegi Grubišiću kad dođe u Sabor na svoj način naravno. kada govorimo o nekim sustavima vrijednosti i o razvoju demokracije u nekim sustavima onda vrlo često tu spominjemo medije, jučer smo govorili o pravu na pristup informacijama kako smo proširili ovlasti povjerenika za informiranje, da želimo postati otvoreno društvo, međutim na ovakav način mi ne stvaramo dodanu vrijednost za ljude koji zapravo stvaraju i koji prenose ono što se u svim sferama a ne samo politike događa. Međutim, nažalost oni ovise izravno o volji politike iako oni o njoj pišu, o njoj progovaraju kritički na pozitivan ili negativan način to je njihovo pravom, međutim oni su ovisni o politici i politika će na ovakav način odlučiti o njihovom opstanku. Dakle, govorimo o iznosima, ljudi će reći milijun kuna je nekome užasno puno, međutim kada gledamo globalno državni proračun još jednom ću reći zar doista, doista u trenutku kada se na toliko luksuza troši novac mi možemo onda imati obraz, ne mi nego Vlada što kaže u svom mišljenju da nemamo novac za one kojima je to najpotrebnije ili u ovom slučaju da pomognemo gospodarstvo i na ovakav način. Otvaram raspravu. U ime Kluba Nezavisnih ljevičara kolega Slavko Linić. Nije prisutan, klub gubi pravo rasprave. U ime Kluba zastupnika HDZ-a kolega Ivan Šuker. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Poštovane mnogobrojne kolegice i kolege pa pred nama se nalazi ja bih ga nazvao jedan mali zakon, ali jedan mali zakon kojim je Vlada pokazala da nema smisla za identitet jedinica lokalne samouprave jer nažalost mnogi lokalni listovi nestaju, nestaju kao posljedica gospodarske krize jer oni su svi u principu živjele od oglašavanja i sličnih stvari. Ali isto tako oni su bili da tako kažem jedini pravi prozor u svijet za lokalne teme jer mnogi naši stariji sugrađani nisu dovoljno niti informatički pismeni da bi lutali po svim tim portalima koji na ovaj ili onaj način obrađuju teme, nego naprosto ti lokalni listovi koji su obično tjednici u sebi imali sve informacije koje su opisivale njegovo okruženje. Pa od toga ko ima najljepši vrt do toga čija je ruža najljepša i to je nešto da tako kažem intimno i dobro što nažalost nestaje u Hrvatskoj. Isto kao što su u Hrvatskoj nažalost nestale one naše kvartovske male trgovine jer veliki mega lanci su to progutali. Kao nestaje puno stvari gdje su se mnogi ljudi poistovjećivali s tim prostorom i živjeli s tim prostorom. I zadnje što je što je na određen način na braniku svega toga skupa su lokalni mediji. I gledajući financijski da se ovdje radi samo o 2 milijuna kuna ovih 2 milijuna kuna neće niti pomoći niti spasiti Hrvatsku. Druga stvar, kad pogledamo zašto se prvi put donosila odluka da se diferencirana stopa poreza na dodanu vrijednost uvede, zato vam kažem ove velike medije na državnoj razini bila isključivo zbog toga jer je počela gospodarska kriza i oni su se i isto tako počeli su se pojavljivati neki novi mediji koji su onaj medijski kolač financijski koji je bio počeli polako štipati i smanjivati sredstva za te velike da kažem državne medije i tada je Vlada prvi puta reagirala i smanjila je stopu PDV-a na 10%. Sa jednim ciljem da građani Hrvatske imaju pravodobnu informaciju. Mi smo jučer raspravljali o Zakonu na pristup informacija. Ja vam samo postavljam pitanje da li su lokalni mediji i njihovo opterećivanje s porezom na određen način zabrana pristupa informacija ljudima u nekim manjim sredinama. Ponavljam, naši stariji pa i neki mlađi sugrađani nisu dovoljno informatički obučeni da mogu surfat po portalima. Isto tako u našim ruralnim sredinama niti nema toliko kompjutera. A nekoga interesira koja ulica se radi, što će biti u njegovom mjestu pa na kraju krajeva što radi njegov gradonačelnik, načelnik i župan. I sad da li je uskraćivanje te informacije nešto što vrijedi daleko više od 2 milijuna kuna? Ja mislim da je. I zato ovaj prijedlog zakona ide samo na tragu rasprave koju klub HDZ-a imao kad se raspravljalo o Zakonu o porezu na dodanu vrijednost i kad se raspravljalo o diferenciranoj stopi poreza na dodanu vrijednost na lokalnim medijima, međutim sjetite se i tada jedne spektakularne odluke, mislim da je to bila odluka bivše ministrice radilo se o nekakvih 25 tisuća riječi gdje se na određeni način htio kazniti neki medij, međutim onda je ipak na kraju pobijedio razum pa je tih 25 tisuća riječi nestalo. Ja sam se iskreno nadao kada bude nestajalo tih 25 tisuća riječi da će se netko smiliti i lokalnim medijima. Nažalost, to se nije dogodilo. I sada ja postavljam jedno hipotetičko pitanje, ako se ovo nastavi ovakvim tempom kako ste vi kolegice Glavak nabrojali, a to je koliko će ljudi ostati bez posla, uzmimo da njima naknada na burzi bude mjesečno 800, 900 ili tisuću kuna pa ako njih 500 … još ostane bez posla, to je mjesečno 600 tisuća kuna puta 12 mjeseci, to je 7 milijuna kuna to je dakle 3 puta više nego će biti uplata u proračun. A kada tome dodamo da neće biti uplate u Fond mirovinski, da neće biti uplate u zdravstveni, da neće biti uplate poreza na dohodak onda fiskalni efekat ovoga zakona je nekoliko puta veći tj. lošiji za proračun nego što bi bio da se uvelo oslobođenje. Dakle lijepo je navoditi mjere prekomjernog deficita kao razlog da nećete podržati jedan određeni zakon, međutim te mjere za sprečavanje prekomjernog deficita i makroekonomskih ravnoteža se mogu provoditi na nekim drugim stvarima. Ali ponavljam, kao što puno malih stvari u našem životu čini identitet jednog rada, jednog kraja pa htjeli priznati ili ne priznati bez ikakvog ikakvog podilaženja i lažne patetike to su mnogi lokalni tjednici s kojima su se građani naprosto saživjeli. I mislim da ovih 2 milijuna kuna naprosto nisu veliki novci, mislim da će se zadovoljstvo koje će se ukinuti građanima kako se počnu gasiti ti tjednici. I gledajte kolegice i kolege, pogledajte koliko su nestale lokalne radio stanice, nekada Perjanice da tako kažem u toj mranži naprosto su nestale, pojavili su se neki novi mediji, ali naprosto nestalo. Sa tim radio stanicama su nestale sve one informacije koje su građani tog područja te frekvencije imali su nestali. I budite sigurni ako bez obzirao što je vjerojatno vladajuća većina neće podržati ovaj prijedlog zakona,nažalost počet će se to događati sa mnogim lokalnim medijima. No bez obzira mi ćemo podržati ovaj prijedlog zakona bez obzira što vladajuća većina neće podržati ovaj prijedlog zakona i nisu zainteresirani za to. Ja mislim da smo mi sa ovom kasnom raspravom pred ovim velikim auditorijem postali jedan SOS za spas lokalnih medija i ja se nadam da će to građani Hrvatske razumjeti. Hvala lijepo. Dakle tradicija je ići u petak ili u četvrtak kada znate da izlaze vaše lokalne novine, kupiti lokalne novine i to je točno ste rekli jedini pravi prozor u svijet čovjeka koji će kupiti i izdvojiti 5 ili 6 ili 4 kune da sazna što se događa u njegovoj županiji u njegovom okruženju. Međutim spominjali ste neke brojke pa ću tako samo podsjetiti u 2013.godini prestale su izlaziti 73 tiskovine, za 2014.još nemamo podatke. Dakle 73 tiskovine u 2013.su prestale izlaziti. Bojim se izražavam žaljenje što će vjerojatno ovaj moj prijedlog biti odbijen mada moram reći da je dobio podršku na Odboru za medije i da su neki kolege iz SDP-a ga podržali, da na ovakav način ćemo se dovesti u jednu štetnu informacijsku monopolizaciju ako dovedemo u situaciju medije jer ovakvi štetni učinci mogli bi se odraziti kroz informativnu izolaciju, a to znači manje informacija o političkom, gospodarskom, kulturnom životu neke regije. Hvala lijepa. Ivan Šuker, odgovor na repliku. sa financiranjem lokalnih medija mnogi lokalni političari ustvari uzurpiraju prostor koji im ne pripada i šalju informaciju i sliku o nečemu koja nije takva nego je sasvim drugačija. Dakle oni su uskratili građane za pravu informaciju. A to se događa zbog toga jer oni koji su pokušavali koliko toliko objektivno informirati su ostali bez sredstava i prinuđeni su da objavljuju po 5, 10, 15 plaćenih stranica praktičkih oglasa da bi mogli izlaziti i nadajući se boljim vremenima pa nadaju se između ostaloga i da će Vlada uslišiti molbu i da će doći na stopu PDV-a od 5%. od 5%. Ali neke stvari koje su male koje male ljude čine sretnima nitko im to nema pravo oduzimati pa niti Vlada. Ako je dala medijima na državnoj razini PDV-a 5% razumijevajući njihovu tešku situaciju i želeći svim građanima dati informaciju onda isto takav senzibilitet i osjećaj je trebala imati za lokalne medije jer kao što im je bitna da njihova slika bude lijepa na državnoj razini tako je i građanima bitno da vide sliku svoje ulice i nekoga poznatoga u lokalnom mediju. Kolegice Glavak želite završno? Zaključujem raspravu. O prijedlog zakona glasat ćemo sutra. A sutra ćemo u 9,30 nastaviti sjednicu raspravom o Posebnom izvješću pravobraniteljice za osobe s invaliditetom vezano uz zaštitu prava osoba sa autizmom i poremećajima iz autističkog spektra. A u 12,00 sati ćemo glasati o raspravljenim točkama. Hvala lijepa. Doviđenja. Hvala vam